sjálfsögðu trúir maður því og vinnan er undirbúin í samræmi við það. En svo er það víst villa þannig að það þarf að breyta öllu skipulagi, undirbúa öðruvísi, þingflokksfundir eru á öðrum tíma og alls konar svoleiðis

og einu athugasemdirnar sem bárust við þá tímasetningu voru frá þingflokki Samfylkingar sem óskaði eftir 20–30 mínútna hléi. Heyrðist ekki meira af því þannig að forseti telur nú að hálf klukkustund í þingflokksfundi og til þess að ljúka skjalavinnslu ætti að duga miðað við þessar aðstæður og miðað við það að skjöl í þessu máli hafa legið lengi fyrir.

var líka á heimasíðunni, var leiðrétt snemma í morgun og ég tel að allur sá aðdragandi sem hefur verið að þessu máli sé með þeim hætti að lokaundirbúningur nú á síðustu metrunum breyti kannski litlu þar um. En engu að síður stefnir forseti að því að gefa hálftímahlé

Það geta orðið mistök og ef þau mistök eru leiðrétt, kallar það þá ekki á að þau séu tilkynnt? Nú er Alþingi með ágætistilkynningarkerfi og getur sent út

Eins og forseti nefndi þá mun hafa verið um að ræða misvísandi skilaboð, annars vegar á forsíðu, heimasíðu Alþingis, þar sem rétta tímasetningin var, 10.30, sem raunar er sú tímasetning þar sem alltaf er byrjað á fimmtudögum og þingmenn mega fyrir fram vænta þess að þingfundir hefjist kl. 10.30. Forseti ítrekar það sem áður hefur komið fram að öll skjöl í þessu máli,

Af því að virðulegur forseti nefndi skilaboð til þingflokksformanna þá er ekkert minnst á tímasetningar í tilkynningum forseta til þingflokksformanna. Það er farið yfir dagskrána en þar eru engar tímasetningar.

enda held ég að flestir þingmenn byrji nú á því að skoða forsíðuna áður en lengra er haldið. En allar ábendingar um bætt vinnubrögð eru auðvitað teknar til athugunar og reynt að bregðast við þeim.

herra forseti er búinn að útskýra að þetta hafi verið mistök og mér finnst þetta í rauninni vera hálfgerður tittlingaskítur í ljósi þess að í gærkvöldi barst þingflokksformönnum bréf eða póstur frá forseta þar sem kemur fram

og komið þeim skilaboðum á framfæri til þingmanna sinna flokka. Sú ábending sem hv. þm. Björn Leví Gunnarsson kemur með hér er sennilega rétt vegna þess að hann er ekki fastur þingflokksformaður.

að þeirri ábendingu er líka komið til skila og verður þess gætt að það verði ekki með þeim hætti meðan hv. þingmaður gegnir störfum þingflokksformanns.

Þá eins og áður tók ráðherrann enga ábyrgð á þeirri stöðu sem nú er uppi og vísaði helst í ósjálfbærar launahækkanir. Reyndar hefur stór hluti vinnumarkaðarins axlað sína ábyrgð á stöðunni, gerði það við lok síðasta árs og stuðlaði þar með að auknum stöðugleika. Ríkisstjórnin hins vegar afneitar sinni ábyrgð á verðbólgunni og hærri vöxtum en með aðgerðum sínum í fjárlagafrumvarpinu var bálið tendrað. Það logar enn og það er í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur.

Er þessi afstaða ráðherra lóð hans á vogarskálarnar til að stilla til friðar á vinnumarkaði sem nú logar stafnanna á milli? Ekkert traust ríkir og það besta sem hæstv. fjármálaráðherra þessarar ríkisstjórnar getur nú boðið upp á er afneitun á hlut ríkisstjórnarinnar í eigin þenslu. Hættan við afneitun er aðgerðaleysi og við megum ekki við því núna. Eru einhverjar áætlanir hjá hæstv. ríkisstjórn um að reyna að vinna strax gegn verðbólgu, til að ganga í takti m.a. með seðlabankastjóra og stórum hluta vinnumarkaðar? Munum við til að mynda sjá strax aðhaldsaðgerðir hjá ríkisstjórninni og ríkisvaldinu og sparnað í ríkisrekstri?

og að því marki sem hv. þingmaður heldur því fram að kjör fólksins í landinu séu háð því hvernig ríkisstjórnin stendur sig þá hlýtur það að vera þannig að ríkisstjórnin geti stært sig mjög vel af því hvernig til hefur tekist undanfarin ár. Það er meira að segja þannig, þrátt fyrir þá verðbólgu sem nú mælist, að því er spáð að kaupmáttur haldi áfram að vaxa. Ég hef áhyggjur af nýjustu verðbólgumælingunni eins og aðrir. Ég hef hins vegar bent á það hér í þessum ræðustól að af þeirri 9,9% af verðbólgu sem nú mælist er ekki hægt að rekja til aðgerða ríkisstjórnarinnar nú um áramótin nema um 0,4–0,5% í tengslum við gjaldabreytingarnar. Ef hv. þingmaður, sem segir nú vinnumarkaðinn hafa axlað sína ábyrgð, hefur ekki áhyggjur af því með sama hætti og Seðlabankinn, sem lýsti djúpum áhyggjum af því í gær að laun á Íslandi hafi hækkað umfram framleiðnivöxt núna um allnokkurt skeið, þá held ég að hv. þingmaður sé á villigötum. Það er ekki rétt ef gefið var í skyn hér að ég hafi rætt um það á undanförnum vikum að almenningur bæri ábyrgð á verðbólgunni. Ég hef bara aldrei sagt neitt slíkt og ég þarf að bera það af mér í annað skipti hér á einni viku

og við erum sem þjóðfélag nú að taka út lífskjör sem ekki eru langtímaforsendur fyrir. Það er þess vegna hætt við því að við munum þurfa að skila einhverju af því til baka, t.d. með töpuðum kaupmætti.

Hún er mjög einföld: Telur hann sig og sína ríkisstjórn ekki bera neina ábyrgð á því að Seðlabankinn er skilinn eftir og hækkar vexti í 11. sinn í röð í þessu lágvaxtalandi sem Sjálfstæðisflokkurinn auglýsti mjög grimmilega fyrir síðustu kosningar og bauð kjósendum upp á? Ætlar hann ekki að koma fram með tillögur um aðgerðir sem koma í veg fyrir 12. stýrivaxtahækkun Seðlabankans í röð? Ég hlýt að þurfa að benda á það hér að verðbólgan á Íslandi er ekki heimatilbúið fyrirbæri að öllu leyti. Verðbólga í Svíþjóð nú um mundir er t.d. 12%. Við erum að hluta til að eiga við fjölþætt,

Það sem ég er að benda á er kjarni málsins, að það muni engu skila fyrir almenning að velta ábyrgðinni á milli hinna einstöku aðila sem geta haft áhrif á stöðuna í framhaldinu. Það mun Það mun bara engu skila. Ég fullyrði það eins og ég hef margoft gert hér áður. Það sem þarf að gera er að stilla saman aðgerðir á vinnumarkaði við það sem Seðlabankinn er að gera. Ég hef nú manna mest verið að tala um að það þurfi að standa með Seðlabankanum. En Seðlabankinn situr uppi með það núna að hafa væntanlega hækkað vexti of hægt,

Forseti minnir hv. þingmenn og hæstv. ráðherra á að ræðutími í síðari fyrirspurn og svari er aðeins ein mínúta.)

en bara í mjög einfaldri útgáfu. Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra: Er hann ósammála seðlabankastjóra og hagfræðingum almennt um að mikil og hröð aukning ríkisútgjalda stuðli að verðbólgu?

og hvort hæstv. ráðherra telji eðlilegt að endurkröfur almennings fyrnist á meðan á málaferlum stendur. Þá vísa ég í gengislánin á sínum tíma, en þá var gerð breyting á lögum til að fyrirbyggja slíka fyrningu

við forseta Alþingis og þá á hvaða nótum. Virðulegi forseti. Varðandi aðhald í ríkisfjármálum þá hef ég margoft sagt að við þyrftum að bæta afkomuna ár frá ári. Það er afkomubatinn sem lýsir aðhaldi í ríkisfjármálum. Það er út af fyrir sig rétt að heildarafkoman frá því að fjárlagafrumvarpið var lagt fram þar til það var afgreitt versnaði. Það verður þó að taka það með í reikninginn sem gerðist á gjaldahliðinni. Ef við tökum t.d.

það ekki þensluhvetjandi aðgerð, breytt flokkun ríkiseigna. Það er heldur ekki þensluhvetjandi að reikna 10 milljarða vaxtagjöld inn á árið 2023, eins og við gerðum milli umræðna.

Eftir sem áður hefði ég viljað sjá meiri afkomubata milli ára heldur en varð niðurstaðan. Það er spurt um mat á áhrifum af þeim dómum sem eru að falla núna um þessar mundir. Að hluta til hefur slíkt mat farið fram og verið rætt milli fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans en það þarf að vinna að því áfram. Og varðandi Lindarhvol, þar er spurt hvort ég hafi kynnt mér skýrsluna. Já, skýrsla ríkisendurskoðanda kom út árið 2020. Ég hef kynnt mér hana. Ég var ekki að spyrja um greinargerð ríkisendurskoðanda frá 2020, eins og ég held að hæstv. fjármálaráðherra hafi vitað. Ég var að spyrja um skýrsluna sem hann fékk senda árið 2018, upprunalegu skýrsluna um Lindarhvol sem einhverra hluta vegna hefur ekki enn fengist birt þrátt fyrir að forsætisnefnd Alþingis sé búin að álykta formlega um að það eigi að birta hana. Hvernig stendur á því? Hefur hæstv. fjármálaráðherra á einhvern hátt beitt sér gegn birtingu skýrslunnar? Varðandi ríkisútgjöldin þá nefnir hæstv. fjármálaráðherra hér nokkur atriði því til afsökunar hversu mikið ríkisútgjöld hafi aukist á pappír þau hafa aukist á heildina litið, alveg gríðarlega. Þó að afsakanir hæstv. ráðherra séu gildar svo langt sem þær ná þá hafa útgjöld ríkisins þotið upp í tíð þessarar ríkisstjórnar og það hlýtur að hafa áhrif á verðbólgu, nema þessi ríkisstjórn starfi í einhverju hagfræðilegu tómarúmi. Virðulegi forseti. Ég hef nú bara vanist því að í sérhverju máli sem ríkisendurskoðandi tekur til skoðunar sé gefin út ein skýrsla og það sem hv. þingmaður kallaði skýrslu frá 2018 var eins konar skilagrein eða greinargerð þess sem hafði verið settur ríkisendurskoðandi. Skömmu eftir að hann skilaði af sér með greinargerð hingað til þingsins og til ríkisendurskoðanda m.a. og með afriti í fjármálaráðuneytið þá brást ríkisendurskoðandi við og sagði: Ég hef móttekið þessi gögn, ég mun vinna áfram með þessi gögn. Í framhaldinu kom út endanleg skýrsla. Það er það sem gerðist. Ég veit ekki hvað ég get sagt mikið meira um það mál í sjálfu sér. En ég get fallist á það með hv. þingmanni að ríkisútgjöldin hafa vaxið töluvert vegna þess að hér á Alþingi er enginn áhugi á neinu nema ríkisútgjöldum og til vaxtar.

nýverið var tekið út nefndarálit meiri hluta í hv. velferðarnefnd. Það frumvarp snýst fyrst og fremst um réttindaávinnslu í örorkulífeyriskerfinu. Ég vil að það komi skýrt fram hér, eins og kom fram í framsöguræðu minni, og eins og kemur fram í frumvarpinu, að þar erum við að bregðast bæði við athugasemdum sem hafa komið frá Ríkisendurskoðun, vegna álita umboðsmanns Alþingis og vegna alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Þarna er verið að ná enn þá betur utan um og auka réttindi fólks inni í kerfinu, koma með frekari ívilnanir til fólks þegar kemur að réttindaávinnslu.

enda kom það mjög skýrt fram, bæði í frumvarpinu og í framsöguræðu minni hérna á þingi, sem reyndar enginn hv. þingmaður tók þátt í

þær breytingar muni skila mun meiri árangri fyrir þennan mikilvæga hóp samfélagsins.

sérstakan starfshóp í gangi til að fjalla um það málefni og við vonumst til þess að það komi eitthvað út úr því mjög bráðlega. Það er vissulega sérstakt viðfangsefni sem ég deili með hv. þingmanni að ég hef áhyggjur af. Ég vil bara taka það skýrt fram hérna að við erum í vinnu við það að breyta þessu kerfi. Við erum í vinnu við að breyta uppbyggingu kerfisins, í vinnu við að breyta bæði greiðsluflokkum og greiðslukerfinu, við erum í vinnu sem snýr að því að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem ber að lögfesta. Við erum að vinna að því að setja mannréttindastofnun á fót. Við erum að vinna að landsáætlun um framkvæmd samningsins. Það hefur sennilega aldrei

Þrátt fyrir þennan meirihlutavilja er hagkerfið í klessu, verðbólgan í hæstu hæðum, stýrivextir hækka enn og aftur vegna þess að fjármálaráðherra skilur ekki eftir meira í ríkiskassanum að mati seðlabankastjóra. Og við skulum ekki einu sinni tala um húsnæðiskerfið. En fjármálaráðherra finnst þetta kannski bara vera áróður. Meiri hlutinn á sko að ráða. Þess vegna vil ég spyrja dómsmála- og heilbrigðisrústandi fjármálaráðherra 10% verðbólgu, skattaskjóla og fiskeldis: Ef meiri hlutinn ákveður að ráða, til hvers að hafa minni hluta? Á minni hlutinn ekki bara að fara heim til þess að hætta að spyrja óþægilegra spurninga og benda á öll mistökin sem meiri hlutinn gerir? Er það lýðræði hæstv. ráðherra? Hvað getur maður sagt? Við búum í lýðræðisríki. Við göngum til kosninga með reglulegu millibili og þar er gert upp við þær aðgerðir sem menn hafa hrint í framkvæmd og aðgerðaleysi ríkisstjórna

Þegar ég bendi á að það sé mikilvægt að við getum gert einmitt það, að leyfa meiri hluta þingviljans að koma fram reglulega þá er ég auðvitað ekki að segja að minni hlutinn hafi ekki hlutverki að gegna. Ég er bara að segja að þegar menn eru hér í ræðustól að flytja á annað hundrað ræður sem eru ekkert annað en endurtekning og tafaleikir til að reyna að þvinga fram einhverja niðurstöðu í máli, þá eru menn að misbeita valdi sínu. Og já, mér finnst að þingsköpin ættu að gera betur í að taka á því. Mér finnst t.d. persónulega að forseti Alþingis ætti að hafa meiri völd hér á þinginu til að skammta umræðutíma fyrir mál í samræmi við umfang þeirra. Mér finnst að Píratar hafi verið hér í grímulausu málþófi svo dögum skiptir. Ég benti bara á það og ég vona að það hafi ekki stungið illa. En nú er því lokið og á endanum munum við einmitt greiða atkvæði. Þá fá allir að segja sinn hug, líka þeir sem eru í minni hluta og hlutur þeirra er alveg jafn mikilvægur í umræðunni þegar við göngum næst til kosninga. Sagan sýnir að kjósendur gera einmitt það. Þeir vega og meta annars vegar hvernig menn hafa staðið sig og til hvers þeir horfa til lengri tíma að gera næst, og hafa bara staðið sig ágætlega í því að mínu mati að gera upp við fortíðina og leggja mat á hugmyndir til framtíðar. Það geta þeir gert með því að við notum með skynsamlegum hætti þennan ræðustól og þetta þing til þess að takast á. En að lokum verður að komast að niðurstöðu í málum.

Undanfarið erum við búin að vera með þetta æðislega kvótakerfi sem hyglir mjög fáum, ekki öllum, fjármagnar ekki eftirlit með auðlindinni.

Lýðræðið skilar svo sem sínu í kosningum á fjögurra ára fresti en lýðræðið er meira en kosningar á fjögurra ára fresti. Lýðræðið er líka að hlusta á hverjum degi. Alltaf. Hérna viðurkenndi fjármálaráðherra áðan að þau ættu eftir að efna gefin loforð í almannatryggingum upp á tugi milljarða.

þá varð bara meirihlutaviljinn að fái að koma fram. Og hvernig fór svo fyrir flestum þeim sem greiddu atkvæði með því máli fyrir rest? Ég held að þeir hafi ekki komist vel frá því

halda áfram að bæta lýðræði þar sem það er hægt og um það snerist mín umræða hér sem hv. þingmaður hefur látið fara í taugarnar á sér. En nú eru þau hætt málþófinu þannig að við getum kannski farið að ræða eitthvað

Ísland er að dragast verulega aftur úr í háskólamálum. Staðan er svört. Það er kunnuglegt stef. Ungt fólk sækir ekki í háskólanám vegna þess að það ýmist sér ekki hag sinn í því að mennta sig

Við sjáum þær fjárfestingar í mannauði sem felst í háskólamenntuðu fólki. Við þurfum að sjálfsögðu áfram tækni- og iðnmenntað fólk en við þurfum líka vísindafólk í fremstu röð sem getur tekist á við stærstu og alvarlegustu vandamálin sem blasa við okkur í samtímanum, hvort sem það eru farsóttir eða loftslagsvá, og við verðum að geta haldið áfram framlögum í kolefnisförgun, svo að dæmi séu nefnd. Við þurfum líka kennara, við þurfum lækna, við þurfum hjúkrunarfræðinga, við þurfum sagnfræðinga. Hvernig getum við lagt okkar af mörkum þegar þjóðarháskóli Íslands þarf að öðru óbreyttu milljarð til þess að ná saman rekstri sínum? Rektor Háskóla Íslands hefur óskað eftir því að stefnt verði að hækkun skrásetningargjaldsins úr 75.000 kr. upp í 95.000. Þetta er enn ein hækkunin. Eins og margítrekað hefur verið bent á má færa mjög sterk rök fyrir því að hér sé um illa dulbúna skattheimtu að ræða. Hvað finnst ráðherra háskólamála ráðlegt að gera þegar Háskóli Íslands stendur frammi fyrir harkalegum niðurskurði eins og nú blasir við? Er ráðherra jákvæð fyrir hugmyndum um hækkun skrásetningargjaldsins á verðbólgutímum sem þessum? Mega stúdentar búast við einhvers konar kjarabótum samhliða hækkuninni ef að henni er stefnt, svo sem eflingu styrkjakerfisins að norrænni fyrirmynd?

inn á, hvort sem það er að gæta að auknum fyrirsjáanleika og auka gagnsæi fjármögnunar; mennta betur í þeim greinum sem virkileg þörf er á í samfélaginu, hvort sem litið er til heilbrigðismenntunar eða STEM-greina; að styðja betur við nemendur; að auka fjarnám o.s.frv. Við erum að vinna að breyttu deililíkani eða fjármögnunarlíkani háskólanna. Við erum auðvitað með mjög opið háskólakerfi og þegar við berum okkur saman við löndin í kringum okkur þurfum við að taka það inn í myndina. Við erum núna að vinna betri gögn um samanburð háskólanna á Norðurlöndunum og hér á landi. Þá er ekki einungis hægt að taka saman fjármögnun á hvern nemanda þar sem við höfum ekki haft mjög skýra sýn um hverja við erum að mennta eða lokað háskólakerfi yfir höfuð. Við erum með galopið háskólakerfi sem við höfum hreykt okkur af og erum stolt af; við höfum stutt við þessa sjö flottu háskóla sem við erum með um landið. En við hv. þingmaður erum sammála um að við þurfum að gera betur. Og niðurskurðurinn sem hún vísar til varðandi árið 2024 eru Covid-framlögin svokölluðu sem eru að öðru óbreyttu að fara af háskólunum en settir voru inn verulegir fjármunir til að mæta þeim aukna fjölda sem kom inn í háskólana. Nú erum við að taka þá stöðu að nýju við vinnu fjármálaáætlunar, hver er fjöldi nemenda, hvar er hægt að gera betur, og forgangsatriðið er að breyta reiknilíkaninu svo að við getum eflt háskólana okkar, að þeir séu og eigi möguleika á að stefna í gæði á heimsmælikvarða, að skólarnir okkar séu betri, hvort sem litið er til öflugs rannsóknastarfs eða öflugrar kennslu í þágu samfélagsins sem við búum í.

og nýútskrifað háskólafólk finnur fyrir kulnun og einkennum hennar örfáum árum eftir útskrift. Þetta er af því að fólk vinnur óboðlega mikið með háskólanámi sínu.

Virðulegur forseti. Við getum verið sammála um það að við eigum að gera betur. Við viljum stefna þangað að háskólarnir okkar séu samkeppnishæfir og að mennta fyrir það sem samfélagið þarf og fyrir það sem við vitum ekki einu sinni í dag að við munum þurfa og þar er verk að vinna. Varðandi það sem hv. þingmaður kemur inn á, að nemendur séu að skila sér verr inn í íslenska háskóla, þá er það líka rétt. Við erum að mennta færri miðað við stærð miðað við löndin í kringum okkur og við þurfum að skoða ástæður sem liggja þar að baki. Ein ástæðan gæti m.a. verið sú að þú ert ekki að fá það mikla launahækkun eða að launajöfnuður er orðinn það mikil milli þess að fara ekki í háskólanám og að bæta við sig háskólanámi að þú sjáir ekki tækifærin í því að mennta þig meira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða í samanburði auðvitað við löndin í kringum okkur. Hv. þingmaður kemur líka inn á skrásetningargjaldið sem við erum að skoða en það hefur ekki verið hækkað síðan 2013. Grunnframfærsla nemanda var hækkuð um 18% í fyrra og hefur ekki verið hækkuð jafn mikið í mörg ár.